Sada idemo na objedinjenu raspravu - Izvješće o provedbi državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u razdoblju od 10. lipnja

odgoja i obrazovanja u razdoblju od 10. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine." Molim uključimo Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u razdoblju od 10. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine, predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe, i Državnog pedagoškog standarda srednješkolskog sustava odgoja i naobrazbe. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja i športa, gospođa Dijana Vrcan će dodatno obrazložiti,

Provedbe pojedinih odredbi Državnog pedagoškog standarda za sve tri razine odgoja i obrazovanja propisuju se u skladu sa predviđenim koeficijentima izvodljivosti što smo uzeli kao princip izvještavanja. Izvješća su izrađena na temelju dobivenih podataka od osnivača i od Ureda državne uprave, korišteni su podaci zajedničkog upisnika školskih ustanova odnosno e-matice. Idemo redom, predškolski odgoj. Prema koeficijentu izvodljivosti predviđena mjerila su bila veličina dječjeg vrtića s obzirom na broj djece odgojno obrazovnih skupina gdje je koeficijent bio da realizacija ide donošenjem standarda. 83,26% dječjih vrtića ima manje od 340 djece što je optimalno, kao što je 11,21 11,21 dječjih vrtića između 340 i 600 djece što također ocjenjujemo optimalnom veličinom dječjih vrtića sa podružnicama. Vezano za mjeru zdravstvene zaštite i prehrane djece u dječjem vrtiću provode se mjere zdravstvene zaštite u svim dječjim vrtićima, djelomično ili u potpunosti, ovisno o tome je li u dječjem vrtiću zaposlena viša medicinska sestra koja je voditeljica zdravstvenog programa ili je riječ o dječjim dječjim vrtićima koje posjećuju timovi zdravstvenih radnika što ipak pokazuje da se skrbi nad zdravljem djece. Što se tiče cijene smještaja u dječje vrtiće pokazale su se značajne razlike i koje proizlaze iz financiranja odnosno iz ulaganja sredstava osnivača odnosno njihovo sufinanciranje pri formiranju formiranju cijene predškolske ustanove po djetetu. Naime, roditelji u većini dječjih vrtića sudjeluju u financiranju smještaja u visini od 40% ekonomske cijene, u nekim sredinama 50, u nekima gradskim i privatnim vrtićima se nema sufinanciranja. Sustav kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe odnosi se pretežito na samo vrednovanje i u tu svrhu su organizirana stručna usavršavanja. Što se tiče mjerila koja se odnose na koeficijent izvodljivosti 1 prvo mjerilo je broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini. Nažalost, zahtjevi za smještajem djece u vrtić su veći nego prostorne mogućnosti. Osnivači dječjih vrtića nisu uspjeli povećati smještajne kapacitete i ovom mjerom nismo zadovoljni pa produljenje za realizaciju mjere predlažemo i u izmjenama državnog pedagoškog standarda. Broj odgojitelja po odgojno-obrazovnoj skupini, u 6 županija je ova norma ocijenjena iznad 90%, u 11 između 60 i 80%, dok za ostale smatramo da ne udovoljavaju uvjetima. Broj stručnih suradnika s obzirom na broj odgojno-obrazovnih skupina prema pokazateljima koje su dobivene sa terena broj stručnih suradnika još uvijek nije u cijelosti usklađen s odredbama standarda. Tako da razloge vidimo, a jedino poboljšanje vidimo ako se u međuvremenu stvore financijski uvjeti za njihovo zapošljavanje. Broj viših medicinskih sestara po odgojno-obrazovnoj skupini, možemo samo reći da više od 50% predškolskih ustanova u potpunosti udovoljava ovom standardu u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj županiji dok su na ostale županije nažalost manji podaci. Tako da imamo i Međimursku županiju u kojoj 90% predškolskih ustanova nema zaposleno višu medicinsku sestru prema ovom standardu. Tajnici, voditelji računovodstva u dječjem vrtiću kao i broj drugih radnika djelomično zadovoljava ova mjerila jer još uvijek postoji veliki broj manjih dječjih vrtića gdje su zapravo povezani tajnički i računovodstveni poslove koje obavljaju iz gradskih i općinskih službi. Što se tiče broja radnika koji rade na poslovima prehrane, održavanje čistoće, uvidom u dostavljene podatke možemo zaključiti da veliki broj dječjih vrtića u potpunosti ili djelomično zadovoljava mjerila standarda o broju radnika na ovim poslovima. U osnovnom obrazovanju prvo mjerilo se odnosi na i to na koeficijent 0, mreža osnovnih škola koju ne iskazujemo sa velikim zadovoljstvom. Naime, rokovi za izradu prijedloga mreže propisani su bili i propisani su u članku 161. i 162. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nismo zadovoljni s osnivačima koji prolongiraju donošenje mreže škola i nismo dobili u cijelosti sva izvješća. Što se tiče mjerila za ustroj škole, nastava se u hrvatskim školama organizira u matičnim i područnim školama. Najviše područnih škola je u Splitsko-dalmatinskoj, Osječko-baranjskoj županiji, najmanje u Gradu Zagrebu. Optimalna veličina školske ustanove. Osnovne škole u Republici Hrvatskoj se razlikuju po veličini i broju razrednih odjela tako da imamo škole sa jako malim brojem učenika, od 20 pa gotovo do 1600. Rad u smjenama. U školskoj godini 2008./2009. u jednoj smjeni je radilo 328 od 871 osnovne 14 županija u kojima nema škola u tri smjene, a najviše škola koje rade u jednoj smjeni su u Primorsko-goranskoj županiji. Što se tiče organizacije nastave, organizacije nastave izvan prostora škole, razrednih odjela smatramo da su ta mjerila realizirana, napose razredni odjeli. Navedena se mjera provodi postupno i to u svim županijama razredni odjeli od prvog i drugog razreda ustrojeni su s najviše 28 učenika, znači u skladu s odredbom standarda. Jednako je i s razrednim odjelima s posebnim programom što je ispoštovano kombiniranim razrednim odjelima. Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini varira ovisno o realizaciji nastavnog predmeta, dodatne, dopunske nastave, izbornog predmeta, napose stranih jezika i vjeronauka. U profesionalnom usavršavanju koje se ostvaruje redovito imamo veliki broj usavršavanja. One što se ne vode podaci to je po pojedinačnim osobama, izuzev osposobljavanja učitelja za rad na računalu kojim certifikat dobiva svaka osoba i to certifikat ECDL licence. Što se tiče napredovanja učitelja i stručnih suradnika napose od 2004. godine ministarstvo bilježi stalno ostvarivanje, osposobljavanje, usavršavanje ostalih radnika ostvaruje se u 82% osnovnih škola, a ono ovisi o godišnjem planu i programu osnovne škole te o financijskim sredstvima. Slijede mjerila za prostore i opremu škole. To su mjerila koja se primjenjuju u svim novoizgrađenim školama iako je izgradnja škola započela prije donošenja standarda. Škole s otežanim uvjetima rada ostvaruju se u skladu sa svim strategijama jer je to to specifično za škole na otocima, brdsko-planinskim i slabo prometno povezanim područjima. Odgoj i obrazovanje učenika u umjetničkim programima također ocjenjujemo dobrim. Odgoj i obrazovanje učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina se ostvaruje prema svim propisima, zakonima i standardima. Što se tiče obrazovanja darovitih, u svim županijama se provode programi za darovite. Ministarstvo financira stalno projekt udruga za rad sa darovitim učenicima na koje se prijavljuju i djeca i nastavnici. Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama vrlo je primjereno zadnjih godina, posebno načelo inkluzije i načelo integracija koja se primjenjuju u našem sustavu. Odgoj i obrazovanje učenika u zdravstvenoj ustanovi i nastava u kući se ostvaruje u cijelosti. Ministarstvo je odgovorilo za sve zahtjeve učenika. Prijevoz učenika, prehrana učenika. Udžbenici su bili besplatni za sve učenike. Poduka plivanja i vožnja biciklom je nešto što smo po izvješćima dobili i moglo se vidjeti detalje sve u tablicama prikazanima. Međutim, to je sadržaj koji smo naumili premjestiti u školski kurikulum iako smo donekle zadovoljni da se ta poduka ostvarila, posebno poduka plivanja prema našim podacima čak u 80% škola. Škola je otvorena učenicima tijekom odmora je otvorena u svega pola škola što znači da se ne ostvaruje u cijelosti za razliku od vježbaonica, znanstvenih i drugih istraživanja koji se ostvaruju u cijelosti. A što se tiče sustava kvalitete osnovnog školstva, neprovedena i državna matura, nacionalni ispiti, redovito se provodi osposobljavanje za samo vrednovanje i samo vrednovanje. Budući da za srednje obrazovanje izvješće isto ali ću istaknuti nešto što razlikuje. To je analizom zaprimljenih izvješća evidentno da se većina mjera ovog državnog pedagoškog standarda za srednjoškolsko obrazovanje da je ostvarena jer je koeficijent izvodljivosti bio, odnosi se na nulu odnosno u skladu s planiranim, a ono što je uočena kao problem ili kao problem ili potreba izmjene nekih odredaba to su sljedeće. Prvo što nije ostvareno to je da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nije uspjelo, odnosno nije odobrilo stručnjake za održavanje računalne informatičke opreme, nisu bili utvrđeni poslovi i stoga s obzirom da navedeni poslovi ne pripadaju u ostale poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. Također mjerila za prostor i opremu u srednjoj školi. Standard propisuje osnovna mjerila za izvođenje gimnazijskih programa obrazovanja tj. umjetničkih programa te u strukovnim školama, a koji se ostvaruju kao mjerila za izgradnju novih škola. Sva mjerila je potrebno preispitati, predložiti nova mjerila koja bi bila primjerena gospodarskoj situaciji i mogućnostima državnog proračuna, a što je zapravo i prijedlog u našim izmjenama. I sljedeća izmjena je i nenastavno osoblje koje je zbog mogućnosti propisivanja posebne norme posebnim pravilnikom i predloženo sa novim standardom. Evo to bi bilo sve. Stojimo na raspolaganju za raspravu. Hvala vam lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospođo državna tajnice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i to najprije po klubovima. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođe državna tajnice, gospodo zastupnici, gospođe zastupnice. Želim reći da je Izvješće o provedbi državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnoškolskog sustava i srednjoškolskog pred nama i da je to po prvi puta da uopće imamo takvo izvješće. Zato možda ne trebamo biti do kraja kritični, ali ono što je važno, važno da transparentno i jasno dobivamo mjerila koja se provode, koja su u životu i meni se čini da nas ovi podaci mogu nekako približiti stručno i politički ja bih rekao zato jer su ovo činjenice. Ovdje se točno vidi što možemo, koliko, kojom dinamikom, jer su ovdje utvrđene koeficijenti izvodljivosti. I zato želim pohvaliti ovaj napor koji je učinjen i inicijativu da do toga dođe i vjerujem da će sljedećih godina ova izvješća biti još interesantnije i da neke rasprave koje ponekad vodimo da ćemo moći ostati na ovoj stručnoj razini analize i osvješćenja. Još nešto želim reći. Ovo je važno za državnu razinu, ali je jako važno i za osnivače, reći ću za lokalnu upravu i samoupravu, a tu imamo 54 osnivača vrtića, osnovnih škola, kod vrtića više i srednjih škola. Zašto je to važno? Jer treba pohvaliti niz osnivača koji dodjeljuju, odnosno izdvajaju čak više sredstava nego što je to potrebno. Ali nek' to bude praksa jer ovdje se unutra da iščitati, ja nemam toliko vremena da su neke županije malo zaostaju čak i oko prehrane, oko nekih drugih stvari i to može biti njima uzor kako netko drugi rješava. To mi se čini korisno od ovih javnih obavijesti. Ja recimo znam da grad Buzet u Istri, grad Rijeka, pa i niz drugih Virovitica, Varaždin izdvajaju velika sredstva možda više nego što bi ne želim da mi se zamjeri možda nisam sve istaknuo. Ali za neke koje sam iz prakse kao državni tajnik još uočio, a vidim da se ovdje nastavlja. To želim pohvaliti u ovom načelno uvodnom dijelu jer mi se čini da je to dobro i to može biti poticaj za svih da vide koliko izdvajaju i što imaju, koliko mogu više jer državna razina daje određena sredstva, ali lokalna uprava i samouprava, odnosno osnivači mogu još više. znam da je jako teško ujednačiti sve to u obrazovanju, ali nekako jednake šanse je konstanta naših želja da u cijeloj našoj Domovini budu jednake šanse za učenike koji žele postići imati ovaj servis obrazovanja, da mogu se razvijati i postići svoj rezultat. S obzirom da je objedinjena rasprava, ja ovdje još nešto želim reći što sam primijetio što me jako veseli, da smo jedan cilj iz plana razvoja odgoja odgoja i obrazovanja postigli, skoro postigli a to je da će se obuhvat djece predškolske dobi, to znači u vrtićima povećati prema 60%. Znači, gotovo je ostvaren jer smo došli na 59% prije vremena. To želim pohvaliti, jer upravo je tu ta sprega državne razine i osnivača lokalne uprave i samouprave i to treba svakako primijetiti jer mi se čini da je to najveći iskorak ovdje što smo imali u 2009. godini, odnosno od kada se podnosi ovo izvješće. To je za svaku pohvalu, a ono što treba još reći da s obzirom i na onu raspravu koja slijedi nakon ove da je ministarstvo prepoznalo neke slabosti i da se produžavaju koeficijenti, odnosno razdoblje kada će se realizirati određeni standardi, zbog naše javnosti želim reći da se ova mjerila provode kroz četiri razine vremenske kada će se ostvariti. K nula je odmah, ono što se odmah počelo provoditi, za ono što postoje uvjeti. K1 je do kraja 2010. godine. K3 do kraja 2017. godine i K koeficijent izvodljivosti četiri do 2022. godine. Prema tome, kada je riječ o standardima i pedagoškim standardima onda treba gledati u malo dužem razdoblju i neke stvari nije moguće uskladiti odmah. To će biti kasnije u raspravi, jer se upravo odmiče neke rokove za realizaciju nekih mjerila kao standard obrazovanja. S obzirom da će vrijeme brzo proći želim ovdje komentirati i neke nalaze, neke rezultate u osnovnom obrazovanju. Mjerila za ustroj mreža škola na području županija, se./… standarda propisana su mjerila za mrežu škola. Rokovi za izradu prijedloga mreža propisani su u članu 161., 162. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Rok godina od dana stupanja na snagu. Ova mjerila nisu ispunjena iz razloga što osnivači nisu ministarstvu dostavili prijedlog mreže škola, premda su Zakonom o odgoju i obrazovanju osnovnih i srednjih škola to bili dužni učiniti. Što ovdje želim reći? To je jedan ozbiljan problem kojega smo i ranije raspravljali, prema tome ovdje treba dovoljno strpljenja, država propisuje standard i daje jedan okvir ali osnivači su tu ključni oko mreže škole, kako će organizirati sustav, ja mislim da tu treba prikloniti se onom funkcionalnom principu gdje je jedno dijete da mora biti škola, a kakav je njen oblik, to je stvar organizacije, i to ja mislim da Hrvatska primjenjuje i zato osnivači moraju si dati više truda da funkcionalno organiziraju taj servis svojim građanima tamo gdje jesu i to mislim da treba provesti u narednom razdoblju, tu su dati i rokovi. Zatim mjerila za ustroj osnovne škole kao javne ustanove za ustroj područne škole i na ustroj nastave dislociranom objektu osnovne škole, ova su mjerila ispunjena u svim županijama u skladu sa propisima i odredbama. Mjerila za broj razrednih odjela osnovne škole kao samostalne ustanove, znate da je to uvijek vrlo aktualna tema, ova se mjerila razlikuju u pojedinim županijama, zbog nejednakosti, broja djece. Prema tome, to je ona tema koja uvijek zahvaća i o kojoj se puno raspravlja. Mjerila za broj učenika u razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini, ova su mjerila ostvarena u skladu s propisima odredbama o redovitim, posebnim i umjetničkim školama. Mjerila za trajno profesionalno usavršavanje, napredovanje ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika te mjerila za osposobljavanje stručno usavršavanje ostalih radnika, ova se mjerila u školama ostvaruju u skladu s propisima i odredbama što veseli i što je iznimno važno zbog dinamičnosti, poziva učitelja, stručnog suradnika i stručnih djelatnika u školstvu, to je iznimno važna dimenzija, i mislim da sa stručnim usavršavanjem u Hrvatskoj se lijepo napreduje da je to jedan prostor gdje se raste. Mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi, to je također vrlo važna, što je kategorizirano i određeno i ova se mjerila primjenjuju u svim novoizgrađenim školama, iako izgradnja škola započela prije donošenja standarda. Evo to je isto jedan dobar pokazatelj, dakle da se uvažava standard, ono što se ozakonilo, i da se oni koji grade škole, vi znate da ne sad to ponavljam kako se grade škole u Republici Hrvatskoj, da se standardi uvažavaju. To je jako važno. I da se primjenjuju mjerila. Zatim je riječ o mjerilima za posebno odgojno obrazovne potrebe u osnovnoškolstvu, ova se mjerila ostvaruju u skladu s propisanim odredbama, što me osobno veseli. Mjerila učeničkog standarda. Ova se mjerila djelomično ostvaruju, a između županija postoje razlike. Ovo ću pročitati da vidite koliko može biti ovo poticajno. Recimo iz izvješća je vidljivo da osnivači škola u šest županija Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska, i Dubrovačko-neretvanska nisu osigurali prehranu za veći broj učenika, jer u školama nedostaju školske kuhinje ili blagovaonice čiji je koeficijent izvodljivosti K4, to znači do 2022. godine. Na temelju navedenoga potrebno je da se koeficijenti prehrane učenika odgodi uz pisani zahtjev osnivača ovom ministarstvu, te uz obvezu određivanja roka provedbe, odnosno najkasnije do kraja 2012. Evo ovo je već jedan pokazatelj kako upravo ovo izvješće može pomoći da neki ubrzaju, možda zbog lijenosti, zbog neke komodnosti nisu riješili nešto što se da riješiti, jer to i nije tako skupo. Prema tome, dalje mjerila za školsku vježbaonicu i za školu u kojoj se provode istraživanja, ostvarene su u skladu s propisanim odredbama, zatim sustav kvalitete osnovnoškolstva, ova se mjerila ostvaruju u skladu s propisanim odredbama, odnosno uvođenjem samo vrednovanja, a posebice vanjskim vrednovanjem koje je proveo nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanja. jedna aktivnost koja iznimno raste posljednjih godina i oblikuje naš sustav prema konačnom izgledu. Također pohvaljujem ovo. Prema kraju želim još nešto reći za srednjoškolski sustav, gdje sam također proučio ovo izvješće o provedbi državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, od 10. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. Tu se vidi da većina mjerila je ostvareno pa bi se moglo sumarno istaknuti kako mjerila s koeficijenta nule, odnosno ona koja su stupila na snagu odmah po donošenju standarda ostvaruju sa zadovoljavajućom dinamikom. Osobito se to odnosi na mjerila o broju učenika u razrednim odjelima, od 24 do 28, opremljenosti stručnih službi u srednjim školama i učeničkim domovima, temeljem standarda uspješno se ostvaruju integracija učenika s teškoćama u redovite razredne odjele, s tim da se sredstva za troškove prijevoza učenika s teškoćama i povećane troškove nastavnog materijala osiguravaju za svaku godinu u državnom proračunu. Odgoj i obrazovanje učenika na pismu i jeziku nacionalnih manjina uspješno se ostvaruje u srednjim školama Republike Hrvatske, prema jednom od tri modela koji su utvrđeni sporazumom s predstavnicima nacionalnih manjina. Pri ustroju razrednih odjela u srednjim školama primjenjuje se mjerila kojim se propisuje i uvjeti za obrazovanje učenika na područjima s otežanim uvjetima rada, i učenicima koji pohađaju škole na otocima i na područjima od posebne državne skrbi. Što se tiče mjerila kojim se propisuje izgradnja, opremanje, i dogradnja postojećih srednjih škola obzirom na promijenjene uvjete gospodarskog rasta i razvoja tijekom 2008. i 2009. godine, a prema podacima koji su ministarstvu dostavljeni od strane osnivača isti su prema mogućnostima ulagali u nove projekte iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna, izvornih sredstava. Pa valja reći kako su ukupno osnivači uložili 138, gotovo 139 milijuna kuna, od toga 90 milijuna iz decentraliziranih sredstava, i 20 milijuna iz vlastitog sredstava iz ostalih izvora. A iz ostalih izvora još 28, 9 milijuna, što govori i daje jednu sliku u od vrtića do kraja srednje škole kakva su realizirani standardi u Na kraju zaključno mogu reći da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće, upozorava da je prvo i da njegova korist …/Ne razumije se./… će tek doći na red i da će biti jedan pokazatelj, transparentni, javni u stanju i provođenja standarda u hrvatskom školstvu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sada za klub SDP-a poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Konačno imamo izvješća o provedbi državnih pedagoških standarda, mi smo iz SDP-a očekivali i moram priznati dosta gnjavili da ova izvješća dođu na raspravu u Hrvatski sabor. Ova za 2008. smo očekivali već i negdje početkom ili sredinom 2009., čekali smo godinu dana, ali dobro da smo ih konačno i dočekali. I sad možda za razliku od kolege Šetića baš stoga što se radi o prvim izvješćima mislimo da je ova rasprava jako važna jer će ona pokazati i zapravo reći kakav će to standard izrade ovih izvješća biti i u budućnosti. Koja je, kolegice i kolege, bila ideja pedagoških standarda i zašto se one uopće donose? Ideja je zapravo pedagoških standarda propisati uvjete u kojima se događa ili odvija odgoj i obrazovanje sa jednom temeljnom idejom da sva djeca u Hrvatskoj neovisno o tome gdje idu u školu, u centru Zagreba, negdje na otoku ili negdje u Slavoniji imaju iste uvjete, odnosno da imaju iste mogućnosti za ostvariti dobar rezultat. To je bila ideja i to je misao vodilja pedagoških standarda. Ono što je problem glavni u ova sva 3 izvješća jest u tome što smo mi iz SDP-a očekivali da će ona dati detaljan i precizan uvid u stanje u našim vrtićima, osnovnim i srednjim školama da će to biti svojevrsna, pa tako da kažem, krvna slika našeg odgojno-obrazovnog sustava. I to ne zato da bi se mogli, ovisno već o poziciji, hvaliti kako smo dobro nešto napravili ili kritizirati zašto nešto nije napravljeno nego stoga da bi znali što treba učiniti u budućnosti da bi kvaliteta obrazovanja bila bolja i kako bismo osigurali da sva djeca u Hrvatskoj idu u školu i u vrtić pod jednakim uvjetima jer ne možemo ih na kraju godine ili na kraju srednje škole testirati istim ispitom, dakle državnom maturom, a da im prethodno nismo omogućili da se školuju u istim uvjetima. I u tom smislu su zapravo ova izvješća manjkava. Redom, što se tiče Izvješća o provedbi pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbu ono je najpotpunije i najbolje od ova sva 3 izvješća. Ono što je problem u njemu, a i svim drugima, izvješće konstatira neke stvari koje nisu provedene,a trebale su biti provedene jer imaju koeficijent 0, dakle to je već prošla gotovo druga školska godina ili pedagoška godina, ali ne nudi prijedloge akcija zašto ili odgovore zašto se to dogodilo, odnosno što ćemo učiniti da stanje promijenimo. Primjerice kaže se u izvješću da imamo 37 vrtića u kojima imamo više od 600 djece i onda posljedično, vidjet ćemo u idućoj točki u izmjenama standarda, traže se zapravo da se neki vrtići razbiju na manje. Što je u čistoj suprotnosti s onime što tražimo u osnovnom školstvu gdje neke male škole želimo okrupnjavati u veće, one će gubiti statuse. Ima nekih šokantnih podataka u ovom izvješću, primjerice u 669 vrtića imamo ukupno 212 viših medicinskih sestara. To može djelovati zgodno, no međutim kad to podijelite s brojem djece ispada da bez predškole na jednu medicinsku sestru imamo 1244 djece. Jedna medicinska sestra u vrtiću 1244 djece. Primjerice, kaže se i to je citat iz izvješća ministarstva, citiram: "u većini dječjih vrtića čiji su osnivači gradovi broj djece u skupinama ne udovoljava standardima iz '83., a ni novim standardima." Dakle, ministarstvo priznaje da ne samo da nismo ispunili ove nove nego i oni od prije gotovo 20 godina ili 30 godina ne funkcioniraju, a ne kaže se što zapravo treba učiniti da se oni ispune. Dalje citat: "većina vrtića nema dovoljan broj stručnih suradnica/suradnika". Onda kaže negdje je jako loša situacija i apostrofira se Virovitičko-podravska županija u kojoj 89% vrtića nema niti jednog stručnog suradnika. Tu naravno i u ime kluba SDP-a želim pohvaliti što se pohvaljuje izvješće i što je rekla i gospođa državna tajnica Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju koji doista imaju dobar standard. Ono što je drugi problem ovih izvješća osim konstatacije nekih nevolja u obrazovnom sustavu bez odgovora i rješenja je ono što nedostaje. Nama podatak o obuhvatu djece u dječjim vrtićima da imamo, čuli smo već ovdje, 58% djece malo znači ako mi zapravo ne znamo u koje u koje programe ta djeca idu. Dakle, ovdje nedostaje pregled programa. Koliko imamo 5-satnih programa, koliko imamo 10-satnih programa? Koji programi nude onaj produženi ostanak za djecu roditelja koji rade sada već i po 12 i više sati na dan? Nama nedostaje da nam se kaže kakve to programe u vrtićima provodimo za darovitu djecu, kakve programe provodimo za djecu s poteškoćama u razvoju. Nama nedostaje ovdje takva ispunjenost prostornih i tehničkih uvjeta. Kad se donosio standard jako puno se pričalo o tome kako će sada učionice i vrtićke grupe, sobe imati klima uređaje. Koliko naših škola ima klima uređaje? Dakle, nema niti jednog podatka o tom pa ni o jednom drugom mjerilu iz prostornih i tehničkih uvjeta. Nema ispunjenosti mjerila za prostor. Da li te sobe u kojima ta djeca u vrtićima borave imaju dobru kvadraturu? Ima li dosta mjesta ili sjede jedni drugima na glavi? Kakva je ispunjenost higijensko-tehničkih zakona? Nema niti jednog slovca. Također, i ne manje važno, ne postoji i u izvješću se uopće ne govori o ispunjenosti mjerila za opremu i didaktički materijal. Na kakvoj to didaktici učimo djecu? Da li nabavljamo nekakve jeftine plastične igračke koje možda mogu biti za djecu i opasne ili se bavimo nabavkom ipak didaktike koja je primjerenija? Što se tiče Izvješća standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja vrijedi slično. Dakle, u jednom dijelu je izvješće nepotpuno. Primjerice, u informacijama koje se nude one nisu cjelovite. Npr. mi nemamo podatak koliko u školama imamo prosječno razrednih odjela. Ima koliko ima djece, ali nema koliko ima razrednih odjela. Nemamo podatak oko stručnog usavršavanja učitelja, nemamo podatak o stanju kabineta i opreme, nemamo podatak koliko škola nema sportske dvorane. Nemamo podatka koliko djece putuje u školu. Također, nema podataka o broju učitelja i stručnih suradnika. Nema podataka o ispunjenosti mjerila opterećenosti učenika satnicom,ispunjenosti mjerila za prostore i opremu i opet ovih higijensko-tehničkih zahtjeva. O tome ne postoje podaci u izvješću, a postoje u pedagoškim standardima vrlo jasno propisana mjerila i to su vam sve nule u koeficijentima. Također, i ovo Izvješće za osnovnoškolski sustav konstatira stanje koje ne bi smjelo biti takvo da su se standardi provodili i opet ne nudi odgovor kako to promijeniti. Unatoč deklariranoj politici da bi škole trebale raditi u jednoj smjeni, sjećamo se i bivšeg ministra koji je govorio sad će biti sve u jednoj smjeni, nama u jednoj smjeni radi 328 od 871 škole, a čak u 7 županija imamo škole koje rade u 3 smjene. Čak 7 županija u kojima rade škole u 3 smjene i u tom slučaju je najgora situacija u Gradu Zagrebu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Onda se navodi u izvješću da se odredbe o broju učenika primjenjuju postupno tj. samo odjeli prvog i drugog razreda udovoljavaju standardima iako standard obvezuje sve. Usput ovo sa brojem djece u razredima je moram priznati dosta zbunjujuće i za ljude na terenu, jer u standardu je maksimalan broj učenika 28, optimalno 24, početkom lipnja je ministar donio Pravilnik koji kaže da je maksimalan broj učenika 30, a može ići do 32 ako je samo jedna paralela. Ja vas, ne znam koji dokument treba primjenjivati, pedagoške standarde koje je donio Sabor ili pravilnik kojeg je potpisao ministar. A u izmjenama standarda opet imamo neke druge brojke. Također se konstatira da zbog ograničenih financijskih sredstava stručno usavršavanje učitelja nije provedeno kako bi trebalo biti provedena. financijska sredstva su nastala zbog prijedloga Ministarstva u državnom proračunu gdje su znatno srezana sredstva za stručno usavršavanje učitelja, o tome smo govorili kada se donosio državni proračun. Također konstatira da citiram: "Većina škola istiće problem nedostatka sredstava i pomagala koja su im potrebna za provođenje nastave" i ovdje se zaustavljam, to je strašan gospođo državna tajnice problem, ako nama većina škola konstatira da nema dovoljno pomagala i sredstava za ostvarivanje nastave i ostvarivanje ciljeva programa. Zatim ističe se nedostatak prostora, dvorana, kuhinja, blagovaonica ali nemamo ni jednu brojku. Ono što je meni bilo prilično šokantno pročitati u ovom Izvješću je priznjanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta da unatoč tome što su morali nisu normative, odnosno podzakonski akt za izgradnju i opremanje škola uskladili sa standardom pa onda nisu niti izdavali dozvole na idejne odnosno arhitektonske projekte škola citiram vođeni razlozima optimalne uporabe javnog novca. Ta je situacija izluđivala većinu gradonačelnika koji su htjeli graditi nove škole. Ima pedagoški standard, dokument kojeg je donio Hrvatski sabor koji jasno propisuje mjerila. Oni angažiraju arhitektonski ured, oni nacrtaju školu, imaju sredstva, mnogo novaca iz kredita Svjetske banke je propalo zbog toga, daju taj idejni projekt na suglasnost Ministarstvu i onda Ministarstvo ili ne da suglasnost ili godinama ne kazuje ništa. Jer oni kažu mi imamo svoje tablice, fučkaš pedagoški standard kojeg je usvojio Sabor i mi ćemo raditi po svojim tablicama. I Ministarstvo to priznaje. Da naprosto nije poštivalo dokument kojeg je donio Parlament. Šokantan je podatak da 15% škola nema prehranu za učenike, to govorimo o osnovnoškolcima. Djecu znači 15% naših đaka je osuđeno na dućane i pekarnice preko puta škole, to je nezdrava prehrana, što onda kasnije govori se puno o debljini među djecom koja generira puno veće javno zdravstvene probleme. I tu mi naprosto, znate koje je naše rješenje, u idućoj točki ćemo o tome raspravljati, odgoditi primjenu tog standarda na 2017. odgoditi, baš nas briga što 15% djece nema topli obrok u školi. Također, iako je to moralo biti u vrijeme školskih praznika izvješće konstatira da 45% škola nije organiziralo aktivnosti a moralo je svako. Najlošije od ovih izvješća je možda i najnepotpunije Izvješće o provedbi standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja on je doista nepotpun, nedostaju brojni ključni podaci. MI recimo nemamo veličine škola po broju učenika i to je dosta važno, to je kriterij po kojem će se određivati onda je li neka škola matična ili područna, o čemu smo razgovarali nešto ranije danas. Također, da možemo vidjeti da li su se ispunili određeni standardi. Također nema podataka o ispunjenosti, mnogi standardi i mjerila, primjerice broj nastavnika, mjerila za veličinu, prijevoz učenika, mi ne znamo koliko imamo učenika putnika, a iz ovog izvješća bi primjerice morali znati. Nemamo primjerice kako su nam opremljene u školama kabineti, kako su nam u strukovnim školama opremljene radionice, kako su nam opremljene učionice za praktičnu nastavu. Nemamo podataka o dvoranama, specijaliziranim učionicama i U samoj konstataciji stanja, u onom dijelu gdje ipak ima podataka iako kažem i ovdje nepotpunih onda time upitnih zaključcima, konstatira se sljedeće. MI smo u dvije županije Požeško-slavonskoj i međimurskoj imali prosječan broj djece u gimnazijskim programima 30. Dakle 30 djece u razredu prosječno, iako je obveza standarda da imamo najviše 28 djece optimalno 24. Ne navodi se podatak o zdravstvenim voditeljima i učeničkim domovima, kao oni o stručnjacima edukacijsko rehabilitacijskog profila u srednjim školama, imamo koliko imamo pedagoga, koliko psihologa, no međutim, nemamo o ovim stručnjacima niti jednog podatka. Što se tiče ovog Izvješća oni u školama našima ne postoje. Iako se strandard za stručne suradnike dakle pedagoge i psihologe definiraju u odnosu na broj učenika nama su podaci dani sumano po županijama, čak niti ne po školama, nego kažu koliko u kojoj županiji ima. A nigdje nema koliko u kojoj županiji ima škola da onda vi to možete nekako deducirati. Tako da je vrlo teško izvući zaključak ali ipak nešto se može izvući. Primjerice, u zagrebačkim učeničkim domovima imamo ukupno 9 pedagoga. Koji su raspoređeni sveukupno na 1800 đaka iz samo prvog razreda, što znači da na jednog pedagoga ide 200 učenika. Standard kaže da to mora biti 80 do 100. Mjerila za prostor i opremu se primjenjuju samo za nove škole, iako se konstatira da je to moralo biti za sve. Mnoge škole rade i dalje u dvije smjene, iako to nije moralo, iako to tako ne smije biti, ili primjerice Ministarstvo citiram nije odobrilo niti jedno radno mjesto stručnjaka za održavanje računala i informatičke opreme jer pravilnikom o normi kojeg nota bene donosi ministar temeljem ovog dokumenta nije ministar utvrdio poslove istog itd. Oni to kaže, nismo to zapošljavali, nikoga u školi tog profila nema zaposlenog zato što mi nismo donijeli pravilnik koji bi omogućio to zapošljavanje a to je Ministarstvo moralo učiniti. Onda primjerice, kaže se sva mjerila za prostor i opremu je potrebno preispitati i predložiti nova mjerila meni se to nekako čini i nama iz SDP-a da se više radi o isprici za nečinjenje. Zbog toga što su i jedno i drugo i treće izvješće, iako ponavljam predškolsko najmanje, onda osnovnoškolsko, a srednjoškolsko najnepotpunije ali u globalu su Izvješća nepotpuna, obzirom da se izvješćima konstatiraju mnoga neprovođenja obaveznih standarda ovih sa koeficijentom nula, te se čak priznaje da Ministarstvo podzakonskim aktima ili nečinjenjem krši odredbe Standarda koje je usvojio Hrvatski sabor, ovo ni prvo ni drugo ni treće Izvješće ne može dobiti potporu Kluba zastupnika SDP-a ali od toga je puno važnija činjenica da možda ovo bude na neki način pokazatelj i Ministarstvu ali i nekim jedinicama lokalne samouprave da moraju se brinuti o standardu u svojim školama. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Jedan ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo gospođa zastupnica je govorila da u školskim ustanovama i vrtićima nedostaje programa, nedostaje tehničkih uvjeta, nedostaje klima uređaji čak i nedostaje mnogo toga. Međutim, što u onim područjima grada Zagreba gdje nedostaje i škola i dječjih vrtića nema. Nemojte se smijati, vi ste zastupnica isto iz Grada Zagreba kao i Grad Zagreb vodite 11 godina i u Brezovici sa 12 i pol tisuća stanovnika nema dječjeg vrtića. Škole su stare više od 150 godina, točnije kolegice Lugarić dođite u Kupinečki Kraljevac, imate osnovnu školu do 4. razreda, strop je od gline i od trstike. Tko je odgovoran za to? Tko je odgovoran za to? Grad Zagreb. Grad Zagreb na čelu sa SDP-om, 11 godina vladavine. A vas, gospođo Antičević mogli bi doći u moj kraj koji je potpuno ostao prirodan jer vlada SDP gradom Zagrebom,

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Povrijeđen je članak 209. Poslovnika. Zaista ne znam zašto gospođa Šolić zlorabi vrijeme koje je potrebno za ispravak netočnog navoda i umjesto ispravlja netočan navod, govori kao replika i ja vas molim da zbog toga svim zastupnicima koji se na takav način ponašaju na neki način preporukom uvedemo red na sjednici. Dobro, ja mislim u ove sate je najbolje ovdje stati što se tiče i povrede Poslovnika. I da nastavimo sa izlaganjem u ime klubova. Sljedeći na redu je klub HSS-a, poštovani zastupnik Boris Klemenić. Hvala. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću počet sa jednom konstatacijom, a to je da političke želje i volje za reformama na svim područjima obrazovanja u Republici Hrvatskoj apsolutno ne manjka. No međutim, mnoge od tih reformi prihvaćaju se formalno, a neke se u praksi nedovoljno i provode. Deklarirali smo se kao društvo i znanja i započeli opsežnu reformu osnovnog i srednjeg školstva, izgradnjom škola, zapošljavanjem nastavničkog osoblja, uvođenjem novih programa poput NOS-a, pedagoškog standarda, nacionalnih ispita radi vrednovanja kvalitete škola, državne mature, analize i prilagodbe strukovnih škola tržištu rada. Uveli smo bolonjski proces na sveučilišta, donijeli smo Zakon o cjeloživotnom učenju i naglasili njegovu neophodnost. Upravo i ovih dana u praksi se testira projekt elektroničkog upisa na fakultete koji uz neke manje nedostatke pokaze vrlo dobre rezultate i smatramo da je i položio ispit. Sve su to pozitivni pomaci te se ustrajno radi na njihovoj primjeni u praksi. Pedagoški standard za predškolski uzrast, osnovne i srednje škole kojima se trebaju uspostaviti osnovni standardi o uređenju vrtića, učionica, broju đaka u odjeljenjima, školskoj opremi, potrebnom broju nastavnika, stručnih suradnika i sl. donesen je još u svibnju 2008. godine nakon 10-tak godina pripreme, a stupio je na snagu u lipnju iste te godine. Njime se želi unaprijediti i ujednačiti djelatnosti na jedinstvenim osnovama uz ravnomjerne kriterije. Državnim pedagoškim standardom utvrđeni su normativi za osiguranje ujednačenih uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali budući da njegova provedba zahtijeva velika financijska sredstva po nekim procjenama oni se u potpunosti neće provesti sve do 2020. ili 2025. godine. U pedagoškoj 2008./2009. godini u Republici Hrvatskoj u sustavu predškolskog odgoja i naobrazbe bilo je 669 dječjih vrtića koji su odgojno-obrazovni rad provodili s djecom rane i predškolske dobi u 1582 objekta. Iz izvješća o provedbi državnog pedagoškog standarda iščitava se da su pedagoškim standardom utvrđena mjerila i za mrežu škola te da su osnivači osnovnih škola županije i Grad Zagreb, gradovi te pravne i fizičke osobe. Navedeno je da su se u sustavu ministarstva osnovnoškolski programi ostvarivali u 957 osnovnoškolskih ustanova te da su gradovi i županije osnivači 860 osnovnoškolskih ustanova po redovitom ili posebnom programu, a da su fizičke i pravne osobe osnivači 11 privatnih osnovnih škola. Nastava je organizirana u matičnim i područnim školama kojih je najviše u Splitsko-dalmatinskoj, 122 i Osječko-baranjskoj županiji 107, a najmanje u Gradu Zagrebu. Škole se međusobno razlikuju po veličini i po broju učenika, a prosječni broj učenika u osnovnoj školi je 442 đaka. 73 škole od njih 871 imale su u promatranom razdoblju manje od 100 učenika, najveći udio takvih manjih škola je u Ličko-senjskoj županiji što je i razumljivo s obzirom na slabu naseljenost samog područja. U izvješću se dalje navode podaci o radu u smjenama, a privilegij da rade u jednoj smjeni imalo je 328 škola od kojih je najveći broj u Primorsko-goranskoj županiji, dok je u Splitsko-dalmatinskoj županiji najviše škola koje rade u tri smjene. Poznato je da nastojanje i ideja da se prijeđe s dvosmjenskog i trosmjenskog rada na jednosmjenski, međutim isto tako je poznato da je za taj sustav potrebno izdvojiti određena materijalna i financijska sredstva te privući nastavnički i profesorski kadar. Po dostavljenim podacima stručno usavršavanje se ostvaruje u 851 školi. Agencija za odgoj i obrazovanje održala je 947 stručnih skupova na kojima je prisustvovalo 46 tisuća 657 sudionika. Također, sustavno se provodi informatičko opismenjivanje radi bržeg iskoraka u informacijsko društvo pa je u razdoblju od 2005. do 2009. godine 13 tisuća 356 učitelja položilo tečajeve za što su kao potvrdu dobili certifikat odnosno Europsku računalnu diplomu. Iz priložene tablice vidi se najaktivniji polaznici u Šibensko-kninskoj, zatim u Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj županiji i u Gradu Zagrebu. Isto tako treba spomenuti napredovanje učitelja i stručnih suradnika kojih je u promatranom razdoblju 1051 promaknuto u zvanje mentora, a njih 200 je promaknuto u zvanje savjetnika. U proteklom periodu izgrađeno je i 7 osnovnih škola, pri čemu su ispunjena mjerila u skladu s propisanim standardom a za područje Osječko-baranjske županije prezentirati su precizni podaci o izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji školskih objekata. Isto tako, upoznati smo sa stanjem škola koje rade sa otežanim uvjetima rada, pri čemu se misli na škole na otocima, u brdsko-planinskim i slabo prometno povezanim područjima te na područjima od posebne državne skrbi. Od 43 otočne matične škole njih 15 nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije, a od 79 otočnih područnih škola najveći dio njih, čak 21 je na području Primorsko-goranske županije. Od 48 osnovnih matičnih škola sa statusom brdsko-planinske škole 16 ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u područjima od posebne državne skrbi smješteno je 164 matične osnovne škole i 291 područna osnovna škola. Uz navedene podatke treba reći da se mnoge od tih škola susreću i sa problemom radne snage, jer zbog otežanih uvjeta funkcioniranja neke od tih škola ne mogu zaposliti učitelje s odgovarajućom vrstom i razinom obrazovanja, pa se u takvim slučajevima zapošljavaju osobe neadekvatnih kvalifikacija. Izvješće isto tako daje podatke o školovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina čime je obuhvaćeno ukupno 6828 učenika u 110 osnovnih osnovnih škola s kojima je radilo ukupno 732 učitelja pri čemu treba napomenuti da se za njih formiraju obrazovne skupine i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za obrazovne skupine na hrvatskom jeziku. Zbog poticanja darovitosti ministarstvo osigurava sredstva za projekte namijenjene takvim učenicima, pa se u svim županijama provode posebni programi za darovitu djecu na dodatnoj nastavi i ostvaruju se u 59% škola u kojima za to postoji potreba. Ali istovremeno se brine i o djeci sa poteškoćama u razvoju i o djeci oboljelih od kroničnih bolesti koja se uključuju u školu po prilagođenom programu i posebnim uvjetima. Kako je iz izvješća evidentno između 150 i 200 škola ima premalen broj učenika da bi zadržale status matične škole. Unatoč malom broju polaznika škola uz neophodan nastavnički i tehnički kadar zapošljava i ravnatelja, tajnika, računovođu što je u postojećoj situaciji neracionalno. Treba napomenuti da je u osnovnoškolskom sustavu od 43000 zaposlenih ¼ administrativno tehničko osoblje dok je u srednjim školama od 24000 zaposlenih oko 20% administrativno osoblje. Stoga bi se prenamjenom osnovnih matičnih škola u područne škole izgubila potreba za takvim radnim mjestima što bi pridonijelo isto tako znatnim uštedama i racionalizaciji. Kada su u pitanju srednje škole tu također ima apsurdnih situacija, pa tako u jednoj županiji egzistiraju tri srednje škole sa istim programima koji se godinama ne uspijevaju popuniti očito zbog slabog interesa đaka, a opet sa druge strane neke škole vape za stručnim kadrom, za održavanje računala i informatičke opreme jer Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi nisu utvrđeni takovi poslovi. Nakon uvida u izvješća evidentno je da je proteklih godina napravljen veliki pomak i da se veliki broj mjera, standarda provodi sukladno planiranom. Ali isto tako neka mjerila nisu ispunjena ili ih je potrebno mijenjati iz nekoliko razloga. Obzirom na nemogućnost provedbe u pojedinim segmentima zbog financijskih, materijalnih i ljudskih ograničenja potrebno je preispitati pedagoški standard i uskladiti ga sa aktualnom situacijom s ciljem racionalnijeg i efikasnijeg raspolaganja sredstvima namijenjenim za obrazovanje. I nakon svega rečenog još samo jedna napomena. Klub HSS-a smatra da su predmetna izvješća kvalitetna, te da daju objektivnu i cjelovitu sliku stanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i kao takove naš klub će prihvatiti ova izvješća. Hvala lijepa. Posljednji prijavljeni klub je klub HNS-a, HSU-a u ime kluba poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Nastojat ću ne ponoviti jednu jedinu rečenicu od onog što je do sad izrečeno i započeo bih sa dva pitanja. Najprije bih postavio svima nama pitanje čemu služi državni pedagoški standard? To je osnovno pitanje zbog čega smo se danas ovdje našli. Kolegica Lugarić je odlično definirala državni pedagoški standard. Neću ponavljati. Drugo pitanje je čemu služe saborski zastupnici kada je u pitanju državni pedagoški standard. E to još nismo dotakli, pa bih se ja malo s time zabavljao. Ja sam mislio da ćemo se danas ovdje naći i popričati o tome što to nedostaje u našem obrazovnom sustavu, gdje to nedostaje, u kojim školama, u kojim gradovima, kojim županijama, zašto to nedostaje i kako kolegice i kolege to ispraviti. Ja sam pažljivo prošao ova izvješća i nisam doznao gotovo ništa od onog što bi me konkretno, konkretno, govorim o konkretnom ne uprosječenom nego konkretnom slučaju zanimalo. Ne znam koji to kadrovi, nastavni kadrovi nedostaju. Ne znam. Čuo sam samo državnog tajnika. Spomenuo je nekoliko profila. Ne znam je li to sve. Koje su najslabije opremljene škole? U Kastvu, u Vinkovcima, Benkovcu. Ne znam. Koje su škole kojima nedostaje prostora pa da im pomognemo kod rebalansa ili kod donošenja budžeta da omogućimo da dograde jedno krilo. Ja ne znam gdje nedostaju. Zatim, obzirom na izmjenu zakona prošle godine zanima me da li postoje poteškoće sada sa prijevozom učenika kada su u pitanju učenici srednjih škola. Da li postoji kakav problem vezan uz njihov smještaj u domove jer više ne sufinanciramo. Da li postoji problem sa udžbenicima? Više nisu besplatni. Da li postoji problem sa prehranom? Samo znam da svaka šesta škola, čini mi se osnovna nema prehranu organiziranu. Koja je to svaka šesta škola? U kojim općinama? U kojim županijama? Zatim me zanima kao dodatak na ovu priču, ne bi bilo na odmet da imamo i to je koliko su poslodavci zadovoljni sa produktom srednjih škola, sa znanjem i vještinom naših učenika kad završavaju srednje škole i kad se zapošljavaju. Koliko je tih učenika ostalo nezaposleno? Da li uopće obrazujemo profile koji su potrebni hrvatskom gospodarstvu? Pokušao sam onda malo uspoređivati sva ta izvješća i ono što se predlaže učiniti sa izmjenom DPS-a i onda sam se iznenadio sa nizom podataka. Broj srednjih škola u jednom dokumentu stoji da ih 425. U drugom kad sam zbrajao ima ih 407. Ako ministarstvo ne zna koliko imamo srednjih, osnovnih škola i vrtića i kakvo je stanje u svakom pojedinom vrtiću i školi u ovoj zemlji onda vas pitam tko bi to trebao znati. Hvala vam lijepa. I sada pojedinačne rasprave. Najprije poštovana zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. evo ja ću nakon ovako crnih rasprava o ovim izvješćima o provedbi državnih pedagoških standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog i predškolskoga odgoja ipak pozdraviti ova izvješća jer pokazuju ne samo da poštujemo odredbe da ministarstvo, odnosno Vlada poštuje zakonske odredbe a to je da podnosi godišnje Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovih standarda, i time više čudi ako smo danas i u raspravi o zakonu i ovim standardima naglašavali da zakon i standardi da su donijeti u 2008. godine u mjesecu svibnju, kako se moglo očekivati početkom 2009. godine izvješće o provedbi ovih standarda, za one mjere koje su propisane da ih treba ispuniti odmah. Kako da ova izvješća budu potpunija, ako osnivači zakonom obvezani da vode skrb i o predškolskom, predškolski cijeli je, gotovo cijeli je u nadležnosti jedinica lokalne i područne samouprave, kod srednjeg i osnovnog obrazovanja znamo da su decentralizirane funkcije, i kako se može dogoditi da zakonska obveza da se dostave prijedlozi i mreže škola ne bude dostavljena. Pa postavljam pitanje državnim tajnicima, ovdje smo u izvješću vidjeli da je Vlada, da je ministarstvo dalo rok do kraja, do 30. lipnja ove godine, pa postavljam pitanje jesu li oni koji to nisu učinili, jesu li dostavili? Što je sa onim osnivačima koji nisu dostavili potpune tražene podatke koje je ministarstvo tražilo, da bi ovi materijali koje danas imamo, ova izvješća bila potpuna? Trebamo li i to stavljati u temeljni zakon i u standarde da su i obvezati na taj način osnivače. I već kad govorimo o osnivačima postavljam pitanje što radi općina Kršan, dopustite mi da ne poznajem možda, ali znam da su osnivači osnovnih škola jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave i 35 gradova, među kojim ne znam za općinu Kršan, ali ovdje u dostavljenom ovome izvješću da je općina Kršan ispunila svoju obvezu i dostavila do listopada 2009. ovo izvješće. Da odgovorim i na nešto što je kolega Dorić rekao. Ja se isto slažem da na temelju evo ovih izvješća bi bilo jako dobro da ministarstvo ima bazu podataka i da zna točno u svakome trenutku o stanju provedbe izvješća ovih standarda, a nama će biti dobro svima ako svake godine budemo mogli pratiti kroz ova izvješća koliko su u pojedinim područjima, bilo predškolskoga, osnovnoškolskoga ili srednjoškolskoga područja, koliko su popravljeni, ispunjeni i Prema tome predlažem da ovu bazu podataka ministarstvo svakako napravi. Osobno smatram da je dobro voditi raspravu i u ovome Visokome domu o standardima, jer će i ove naše rasprave potaknuti osnivače, kako gradove, tako općine u pogledu, u području vrtića, predškolskoga odgoja, tako i županije za područje osnovnih i srednjih škola, da porade i da ih ponovno podsjetimo na njihovu obvezu podsjećajući sve nas da su u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju funkcije decentralizirane i da zato odgovaraju osnivači. Država kroz povećanje sredstava koje smo imali u određenom razdoblju 2004. do 2007., odnosno 2008. godine, povećalo iznose decentraliziranih sredstava, i ono za što se zalažem, a to sam uvijek govorila i u neposrednim kontaktima sa predstavnicima ministarstva, za veći nadzor i kontrolu trošenja decentraliziranih sredstava, na lokalnoj odnosno područnoj razini, jer i tu leži dio odgovora zašto određene sredine imaju bolje stanje, a druge lošije. Kad govorim da je ovo poticaj, ja moram reći primjer iz grada Slavonskoga Broda, koji je među onim gradovima u kojima imaju jedan vrtić sa preko 900 učenika, znači ne ispunjava kriterij, standard koji je utvrđen u ovim državnim standardima, ali izgradnja novog vrtića i pri kraju i nadam se da će gradonačelnik uz pomoć i oporbenih vijećnika u gradskome vijeću ispuniti obvezu i donijeti mrežu predškolskih ustanova na području grada Slavonskoga Broda, čime će ovo biti riješeno. I drugi primjer iz grada Slavonskoga Broda, dakle Brodsko-posavska županija, ali osnivač je grad Slavonski Brod, jedina škola koja radi u tri smjene, uz pomoć sredstava koje je država osigurala u državnome proračunu i decentraliziranih sredstava grada Slavonskoga Broda, škola se dograđuje i nadam se da će to, da će do kraja sljedeće 2011. godine Brodsko-posavska županija u tome pogledu biti čista. ovih, neće više imati škola koje rade u tri smjene. Kolegica Lugarić je govoreći u ime kluba rekla da tko će se hvaliti, tko će se kuditi. Naprosto ću ponoviti ono što sam rekla i u raspravi kad smo govorili o izmjenama i dopunama zakona, ni jedan zakon nam ne jamči, ni jedan državni pedagoški standard nam ne jamči da će se to dolje riješiti. Puno toga ovisi o ljudima. I ono što moramo razvijati, ne samo kod evo kod ovih izvješća o provedbi, državnih pedagoških standarda je obveza jedinica lokalne i područne samouprave da ispunjavaju svoje zakonom propisane obveze, a ne da moramo u zakone ne daj Bože unositi i sankcije za neizvršavanje zakonskih obveza onoga dijela koji je kod nas lokalna, odnosno područna samouprava. Smatram, da ne duljim, smatram da su ova izvješća kao prva izvješća odgovorila pored svih i i pored nedostataka koje su kolege u svojim raspravama iznijele, da ćemo, da su dobra podloga da u budućem razdoblju možemo pratiti iz godine u godinu kako država, odnosno kako osnivači, jedinice lokalne i područne samouprave ispunjavaju obveze iz državnog pedagoškog standarda kako u području predškolskoga, tako i osnovnog školstva i srednjoškolskog sustava. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana kolegice Bilić Vardić, ne znam kako ste zaključili da u ovom izvješću piše da se standardi poštuju. Primjerice, standardu, izvješću pedagoškog standarda srednjoškolskom da imamo ukupno 285 pedagoga i 153 psihologa, Na drugom mjestu je napisano da imamo ukupno 51 tisuću, oko 51 tisuću učenika. Da ne brojimo dva puta one koji idu u glazbenu, i ovu običnu školu. I kad to podijelite onda vam ispada da na jednog stručnog suradnika, pedagoga ili psihologa dolazi 150 učenika. Iako standard propisuje da škola koja ima do 180 učenika mora imati 2 stručna suradnika. Ne znam kako ste temeljem toga zaključili da se taj standard poštuje kad matematika egzaktno dokazuje da se ne poštuje. To je jedno. Drugo, govoreći o ovim jedinicama lokalne samouprave, odnosno osnivačima ovih obrazovnim ustanovama naravno da jedan dio njih doista snosi odgovornost što nije provodilo ono što je trebalo. No međutim, mislim da je priča ipak nešto složenija. S jedne strane prema odredbama i zakona i standarda država, odnosno državni proračun ima obvezu sufinancirati program javnih potreba kod osnivača što se činilo gdje kako, a ako hoćemo baš ići u dublju raspravu, ja ću to reći evo za ovu prigodu i možda kasnije i sad pojednostavljeno, jedinica lokalne samouprave koja ne može uzdržavati školu ne može biti jedinica lokalne samouprave. To je sad problem ustrojstva, naprosto općina i gradova. Neki bi rekli ako ne možeš uzdržavati školu i ambulantu ne možeš biti općina, odnosno jedinica lokalne samouprave. ta priča je ipak nešto kompliciranija. Mi smo u raspodjeli poreznih prihoda mnoge stvari oduzeli jedinicama lokalne samouprave, a kontinuirano smo ispuštali obveze. Prema tome nije to baš tako jednostavno. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Lugarić, nisam rekla da se standardi poštuju nego sam rekla da pozdravljam ova izvješća. Ona su dostavljena sukladno zakonu. Godišnje izvješće treba ići. A kad već govorite o stručnim suradnicima ja ću ponovno u prilog onoga što sam rekla da ovisi o ljudima. Gimnazija u Slavonskome Brodu ima preko tisuću učenika i nema psihologa jer ravnatelj, u neposrednom razgovoru s njim, jer ravnatelj nije tražio, njegova procjena. A onda dobijemo ovakve pokazatelje i na kraju, baš u srednjim školama pogledajte koji je broj pedagoga, koji je broj psihologa, koliko je knjižničara. Druga stvar, slažem se ja s vama da je ova problematika puno kompleksnija, ali kolegice Lugarić ja koliko se sjećam 2001. godine su prenijete decentralizirane funkcije na jedinice lokalne i područne samouprave. pitam je li onda ovaj Visoki dom imao pred sobom sve pokazatelje koji bi dokazali da je moguće da ove jedinice o kojima vi govorite ispunjavaju uvjete i da mogu imati osnovne i srednje škole? Da je tada postojala ta baza podataka ja vjerujem da bi zakon bio drugačiji, a ne stavio sve u istu razinu i postradale u ratu i siromašnije, dakle sa većim obvezama sanacije ratnih šteta i bogatije sredine. I zbog toga danas kad kolega Šetić govori koje su sredine ispoštovale, koje izdvajaju iz svojih proračuna da kolegice mogu bogatije sredine, može grad Rijeka, može Istarska županija, Primorsko-goranska, bogatije sredine. I tim više me čudi, sad ću se nadovezati na kolegicu Šolić, što je onda sa Gradom Zagrebom jer u gradu Zagrebu ima najvećih problema baš u poštivanju državnih pedagoških standarda. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Riječ je u ime predlagatelja zatražio gospodin Želimir Janjić, državni tajnik. Izvolite. kažem jedan podatak koji je uvaženi zastupnik Dorić ovdje spomenuo, a obzirom da doista vrlo konstruktivno raspravlja o ovomu to je moja obveza tim veća. Govorili ste o brojevima pa ste spomenuli 407 i 425. Točno, radi se zapravo o sljedećemu. Mi imamo 407 srednjoškolskih ustanova, srednjih škola i 18 učeničkih domova, samostalnih učeničkih domova. Dakle, o o toj brojci se radi. Jasnoće radi ja vam to moram reći. Dakle, ukupno u RH imamo 54 učenička doma, od njih 54 18 je samostalno, ostali su u sastavu srednjih škola. Zato imate taj disparitet o kojem ste bili govorili. Usput budi rečeno, dakle mi smo imali 3 županije u kojima nismo imali niti jednoga učeničkog doma, sada vidite da su to 2 jer je u međuvremenu osnovan učenički dom u Gospiću u Ličko-senjskoj županiji koja je bila treća. Dakle, sa 106 mjesta 22 su učenika smještena u tom učeničkom domu, ostalo su studenti sa veleučilišta u Gospiću. Mogućnost je naravno otvorena pa kad gledate onu cifru smještenih učenika u učeničke domove onda ćete vidjeti da je to oko 6,5 tisuća, a stvarno imamo 8 tisuća 448 mjesta. Dakle, na ostalim mjestima su ili studenti ili negdje domovi nisu u cijelosti popunjeni, poglavito u periferiji. Kad o tomu govorim onda moram dodati još nešto. Dakle, osnovan je još jedan učenički dom i to su osnovali baptisti u Čakovcu, na jesen će se otvoriti još jedan u Krapinsko-zagorskoj županiji u Pregradi koja također ima i učenike, ali ima i dislocirani studij sestrinstva gdje također mogu smještati i studente te visoke škole. I cijenjena zastupnica Vardić je postavila pitanje ovih koji nisu dostavili izvješća. 2 županije, kao osnivači. Sisačko-moslavačka i Varaždinska. Kada je naše izvješće otišlo u Hrvatski sabor u međuvremenu je stiglo izvješće iz Varaždinske županije, ali još uvijek nije iz Sisačko-moslavačke županije. Ja sam, na vaš poticaj, mislim da je zastupnica Lugarić bila predložila da se dostavi izvješće, ja sam tada poslao jedan dopis iz kojega ste vidjeli da je to bila moja požurnica svim osnivačima da dostave izvješća, a ako to ne naprave da ćemo napisati da nisu. To smo i učinili. Očekujemo dakle da će ubuduće taj odnos biti doista korektniji i da ćemo ta izvješća imati doista cjelovitija da se zna što je gdje napravljeno. Hvala lijepa. Isteklo je vrijeme za prijavu pojedinačnih rasprava tako da sad još imamo 2. Najprije, poštovani zastupnik Gvozden Flego. Ja ću nastojati biti jako kratak tako da molim rekompenzaciju ako ne potrošim svih 10 minuta. Meni se čini da pedagoški standardi jesu mjera koju smo mi s ove strane, da tako kažem, dobro pozdravili jer oni s jedne strane ujednačavaju, dakle propisuju kako smo mi to nazvali minimalne uvjete funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja. Dakle, nešto što bi trebalo vrijediti za sve bez izuzetka. I s druge strane bili smo uvjereni da uvođenje tih minimalnih uvjeta poboljšava u cijelom nizu škola … njihovog funkcioniranja, njihove opreme, veličinu razreda, dakle mogućnost intenzivnijeg rada sa učenicama i učenicima i tome Iz Izvještaja koji smo inače iskamčili ili u nekoliko navrata protestirali što ga još nije bilo, na svu sreću on je sada ovdje, čini mi se da je posve razvidno da mnoštvo propisanih pedagoških standarda koji su imali koeficijent primjene nula, dakle odmah su se trebali primjenjivati nisu bili primjenjivani, to je dakle evidentno iz Izvještaja. Možemo reći razlozi su ti, razlozi su oni, možemo reći pomanjkanje financijskih sredstava, pomanjkanje kadrova, pomanjkanje infrastrukture koja se nije mogla odmah izgraditi itd. na momente je iritantno kada u Izvještaju piše nisu primijenjeni a da ne postoji ni jedan navedeni razlog zašto. To je postala naša obaveza i bez imalo trijumfalizma ću vam reći mi smo tada žestoko upozoravali da su rokovi prekratki, da su sredstva puno premala i da nemamo dovoljno kadrova. Vi ste gotovo pompozno donosili, moram reći vi jer smo mi bili protiv, pompozno ste donosili pedagoške standarde, otuda još jedan apel da u takovim situacijama u kojima je ako je ikako moguće potreban konsenzus, donosimo odluke temeljene na razlozima, na argumentima,a ne na trenutačnoj političkoj volji. Drugo, meni se čini da sasvim kratko govoreći da Izvještaj ima svoju kvantitativnu i kvalitativnu stranu i onda odgovarajuće financijske i akcijske planove. Kvantitativna strana kao što je već bilo rečeno u nekoliko navrata je nedostatna iz cijelog niza kvantitativnih podataka ja također nisam mogao steći uvid, mogao sam steći dojam o stvarnoj stanju Hrvatskoga školstva, uvid nisam mogao steći. Pogotovo nisam mogao dobiti meni potrebne podatke o možda najpotrebitijem segmentu Hrvatskog obrazovanja to je strukovno obrazovanje, prvenstveno o stanju opreme. na koju se mnogi žale, koja je zastarjela, da sada ne nabrajam cijeli niz podataka. Potom nakon cijelog niza kvantitativnih podataka treba uslijediti jedan dobar kvalitativan dio komentari, objašnjenja, obrazloženja dakle i u krajnjoj konzekvenci razlozi. Onda ja mislim da svaki pristojan Izvještaj mora sadržavati akcijski plan, ovo nismo napravili ali planiramo napraviti to u sljedećih 6 mjeseci, 2 godine, 17 godina kako god hoćete, dakle tog akcijskog plana također nema. I iz dosadašnjih rasprava da ne duljim meni se čini da se pokazujem nasušnom potrebom za jednom analitičkom službom u Hrvatskom obrazovnom sustavu i tu se u potpunosti slažem sa kolegom Dorićem. A hoćete li ju vezati uz Ministarstvo ili možda još bolje uz Agenciju za odgoj i obrazovanje ja ne znam ali odgovarajuća analitička služba mora postojati, ili ako kada imate podatke, ako trenutno nema raspoloživih ljudi unutar sustava državne uprave ili unutar sustava outsorciranih usluga dakle agencija, angažirajte stručnjake sa fakulteta koji će vam vrlo rado napisati komentare i koji će vam sa stručne pozicije reći mislimo da je to dobro, neće reći da je to loše reći će mislimo da bi to moralo biti nešto bolje nego što jest. Dakle, mislim da žudimo za kvalitativnom obradom podataka s kojima trenutačno raspolažemo i nadam se da ćemo u sljedećem Izvještaju prvo, nadam se da sljedeći Izvještaj nećemo moliti i tražiti koliko je to bio slučaj sa prvim Izvještajem. I drugo da će sljedeći Izvještaj biti nadopunjen upravo ovim podacima, upravo ovom analitikom da znamo ne samo gdje smo nego da znamo što možemo u kratkom roku, što možemo u srednjem roku, a u krajnjoj liniji što moramo. Kada smo donosili pedagoške standarde onda nismo rekli ajde da vidimo što možemo, nego smo rekli ajde da vidimo što hoćemo. I zapravo to što hoćemo je onaj vrijednosni mjerilni sustav kojim trebamo mjeriti sadašnja postignuća. U nekim aspektima smo bili bolji, u nekim aspektima neću reći da smo bili loši nego ću reći trebali smo biti puno bolji. I nadam se da ćemo onda u sljedećem izvještaju imati te drugačije podatke, dakle više podataka ali da će ti podaci kvalitativno biti bolji nego što su bili sada. Hvala vam lijepa.

gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Želim reći nekoliko riječi za predškolski odgoj, s obzirom da je predškolski odgoj i da se financira na razini lokalne samouprave. Prije svega iz ovih materijala razvidno je da je u ukupnosti obuhvaćeno negdje 56,7% dječice u predškolskoj dobi predškolskim obrazovanjem. Mislim da je taj podatak poprilično zabrinjavajuće ako imamo na umu činjenicu koju sam ja mislim već jedanput ovdje izrekao to su pedagozi rekli, da mi daj dijete do svoje 5 i 6 godine na pravi odgoj pa poslije radi s njim što god želiš. Ako to tako gledamo praktički preko 40% djece predškolske dobi kod nas nije obuhvaćeno takvim odgojem. Mene posebno zabrinjava ova činjenica što lokalne samouprave izdvajaju neka ispod 10% za te namjene i potrebe, a neka čak i do 25%. Praktički sudbina Praktički sudbina ove dječice u mnogim sredinama ovisi o raspoloženju ili neraspoloženju načelnika i njegovih suradnika u toj općini

za svaku pohvalu je i čestitam ovoj općini Kalinovica, ni ne znam gdje se nalazi, ali jedina je općina koja u 100% iznosu financira troškove boravka djece u predškolskoj ustanovi. Dalje, iz ovih materijala sam vidio, pročitao da je prema tim standardima optimalan broj djece u vrtićima negdje do 600, ovdje u gradu Osijeku postoji centar za predškolski odgoj koji funkcionira ima 10-tak ili 12 vrtića gdje nema nikakvih problema i taj Centar sada predlaže 5 ili 8 vrtića. Da li to znači da bi trebalo biti toliko ravnatelja i svega ostalog osoblja. Mislim da tu s te strane nema u Osijeku barem nemam saznanja bilo kakvih problema u tom pogledu. Mi smo na Odboru za lokalnu samoupravu iznijeli jednu konstataciju koja je ovdje rečeno na kraju ovih materijala gdje piše ovako: "Problem je u tome što u dječjim vrtićima u kojima su osnivači općine s malim proračunom poslove tajništva i računovodstva obavljaju zaposleni tajnici i drugi radnici u općini ili im usluge pružaju ovlašteni servisi". Ja mislim da to je malo nesretna formulacija jer to nije nikakav poseban problem, naprosto je to i racionalno jer za jedan mali vrtić sa 3, 4 ili 5 grupa čak imamo situaciju da za više vrtića sa više općina obavljaju se na jednom mjestu ti poslovi, a ne da svaki vrtić ima svoju administraciju. To bi bilo krajnje čak i neracionalno. Mislim da je

Meni je žao da ste razočarani kolegice Lugarić i dio SDP-a ili cijeli SDP i da se izjašnjavate kako je to katastrofično, kako je to iritantno. S jednim dijelom ste podupirali, ali niste nikad glasali za to. Ja se moram vratiti na ono što je bilo riječi do sada da promjene idu uvijek s voljom obrazovne politike. Obrazovna politika je za ovaj dokument na sve tri razine pokazala dobru volju. Onaj tko nas ne može, ministarstvo ne može amnestetizirati kritika nego nas može ohrabriti. Zapravo sva povratna izvješća i naša volja da konačno snimimo stanje u cijeloj Republici Hrvatskoj. Svrha standarda jeste stvaranje istih uvjeta za poučavanje i učenje koje u jednom trenutku počinje, prati se pa ako je bilo čak idealno da se kaže koeficijentom pohvaljujem ovim putem sve one koji su to napravili, koje je to ponukalo, a druge ćemo ponukati bilo onim što se administrativno zove požurnica ili pak da im pomognemo to napraviti jer konkretno za mreže škola treba naučiti raditi demografsku projekciju, treba znati planirati 6 godina unaprijed, treba gledati urbanističke projekte. I ne treba se sramit reći ono što je u izvješću napisano, a to je bila istina. Ako je možda neki broj pogrešan, ovo su najistinitiji, vjerno napisani standardi. Ako je u osnovnim školama idealna mjera za veličinu razrednih odjela realizirana u cijelosti koju su jedva dočekali u svih 870 škola, ako je Hrvatska napravila pomake u organizaciji razrednih odjela za djecu sa teškoćama, a da nije Nacionalni okvirni kurikulum objavila i da se upustila u realizaciju takvoga projekta, mislim da svi učitelji, nastavnici, stručni suradnici, napose roditelji zaslužuju veliku čestitku s ovih pozicija zato što su doprinijeli ostvarenju DPS-a. Rad jednosmjenski je statistika, a rad jednosmjenski proizvodi niz škola, niz škola koje za struku znače da može biti jednosmjenski, može biti cjelodnevna nastava, može biti poludnevna nastavna, može biti kvaliteta rada male škole, matične škole, seoske škole, gradske škole, trosmjenske, dvosmjenske, za koje ministarstvo nije zaduženo raditi dubinsku kvalitativnu analizu. Ali je izvrsno napravilo, a to je što je paralelno sa svim ovim elementima, parametrima dobivanima od osnivača zatražilo od Instituta za društvena istraživanja prvu studiju da ne priča napamet. Naručilo je drugu studiju i treću kako bi moglo naravno cijeloj hrvatskoj javnosti, a napose vama dati i sve te dubinske podatke. Što se tiče mreže škola, mi smo doista osnivačima uputili požurnice. Mi želimo znati i snimiti stanje broja zaposlenih u svim odgojno-obrazovnim ustanovama i to realan jer imamo kopiranja ako je zamjena za bolovanja i za koješta drugo. Neću propustiti priliku kazati da osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj ima iznad europskih standarda zaposlenost broja stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju na osnovnoškolskoj razini. Zapošljavanja stručnih suradnika na predškolskoj razini uopće nema istu svrhu, s obzirom na kvalificiranost odgojitelja i uzrast djeteta s kojima rade, kao i što timski rad koji se očekuje očekuje na predškolskoj razini ne može nikako biti isti na osnovnoškolskoj, a tako niti na srednjoškolskoj razini. Prema tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa vodi i nastavit će voditi još temeljitiju evidenciju za provođenje DPS-a, a sva kvalitativna poboljšanja donosit će, zajedno sa Agencijom i ostalom infrastrukturom, a napose sa institutima i znanstveno-istraživačkim jedinicama. Toliko, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O ovim točkama glasovat ćemo kada se, nadam se, sutra steknu uvjeti.